продължаваме с обсъжданията на чл. 5 от Законопроекта за Сметната палата. Има ли желаещи за изказвания?

колективен орган ще са над половин милион. Над половин милион! Отделно идват офисите, колите, и всички други социални придобивки и неща, които са нужни за изпълнението на функцията му. Надявам се някой да ми даде отговор оправдано ли е това извънредно голямо завишаване на средствата и харчене парите на данъкоплатците. С какво ще подобри това работата? Искрено се надявам, макар и в оредялата зала – забелязвам, че господин Гечев влиза – да се намери някой, който да ми отговори на този въпрос. Буквално тук нещата опират до рентабилност. Рентабилно ли е толкова много да бъдат завишавани разходите и защо?

Няма желаещи за реплики към изказването на господин Гуджеров. Заповядайте, госпожо Павлова, за изказване. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, с колегата Главчев и група народни представители сме предложили отпадането и на този член от законопроекта, както казах, предвид цялостното ни несъгласие с така предложения подход. По-конкретно по отношение на този член. Този член и предложението за увеличаване от три на човека, които да влизат в състава на Сметната палата, говори само за едно – връщането на принципа на колективната безотговорност. Това по никакъв начин не гарантира надеждно, професионално управление с формата на добър контрол, добро разделение на отговорностите между управленското и оперативното ниво на одиторите в отделните области, още повече че говорим за контролна система на одитите на три нива, която в момента съществува – система, която ще бъде превърната в система на хоризонтално управление и хоризонтален контрол на всички нива. Буди притеснение Буди притеснение и отпадането на изискванията за конкретен, специализиран стаж, свързан с одита, какъвто има в сегашния закон. По този начин се създава риск институцията да бъде ръководена от партийно обвързани непрофесионалисти – ако направим сравнение със сегашния текст на законопроекта, който изисква петнадесетгодишен специализиран професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството за всички членове на тричленната колегия. Не на последно място, разбира се, трябва да отбележим и отпадането на изискването за сертификат на одиторите. Стандартната практика, международните одитни стандарти в областта изискват преминаването на специални курсове, наличието на сертификати или конкретни изпити. Отпадането на изпитите, отпадането на сертификата, отпадането на конкретния опит в тази област ще доведе единствено и само до

ще доведе до чисто партийни, приятелски, шуробаджанашки или още каквито и да е назначения за сметка на професионализма и наличието на добри одитни практики, каквито има във всяка Сметна палата, и предпоставки за пазарлъци между между членовете на колегията. В обобщение и заключение още веднъж се обръщам към Вас да преосмислите така предложения законопроект. Съжалявам, че господин Цонев не чува какво казвам. Лично аз смятам, че трябва да отпадне целият този текст.

защото смятам, че по този начин, включително и разделянето на мандата на три години и половина, с възможност за преизбиране и въвеждането обратно на професионални изисквания към членовете на колегията, ще даде възможност да не сме в ситуация, в която приемаме законопроект

Благодаря Ви, госпожо председател. Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите по този член със следните мотиви. Всички изказващи се от Парламентарната група на ГЕРБ повтарят едно и също, на което дадохме достатъчно ясен отговор.

Да продължаваме разискванията и да повтаряме като мантра едно и също е абсолютно излишно. Затова още веднъж: процедурното ми предложение е за прекратяване на дебатите по този член. Благодаря Ви, господин Цонев. Заповядайте, госпожо Атанасова – обратно процедурно предложение.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, вярно е, че по състава на Сметната палата се чуха становища на колегите, които са направили предложения този текст и други предложения – говоря за предложението на господин Кадиев и господин Цветков. Имаше доста вдигнати ръце за изказвания по текстовете на чл. 5, въпреки направените процедурни предложения от господин Цонев. Господин Цонев, наистина се чуха аргументите на всички за това, че не следва да се приема направеното предложение по чл. 5 от Комисията по бюджет и финанси. Много се говори и за професионалния опит, и за стажа на кандидатите за членове на Сметната палата, но мисля, че имаше въпроси, които останаха без отговор. Използвам възможността за обратно процедурно предложение да задам въпроса си към Вас, господин Цонев. Съжалявам, че не ме слушате в момента. Когато се обсъждаше на първо четене Законът за Сметната палата, се появиха заглавия в медиите, че Вие, господин Цонев, се готвите за председател на Сметната палата. Тогава го отрекохте с аргумент, че в Проектозакона има текстове, че народни представители няма да имат право да бъдат членове на Сметната палата. Неизвестно защо и как сега този текст е отпаднал. Моят въпрос е: кой ще бъде председателят на Сметната палата, след като е отпаднало изискването за народни представители да заемат този пост? На този въпрос трябва да се отговори. Затова е и моето процедурно предложение дебатът да не приключва, а да продължим, докато намерим отговор. Благодаря. Госпожо Атанасова, това все пак беше обратно процедурно предложение. Разговорите с господин Цонев могат да продължат и след гласуването Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Цонев за прекратяване на дебатите по чл. 5.

Вземам думата по процедура за прегласуване. Една част от колегите току-що влизат в залата и не успяха да гласуват. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, това беше процедура по прегласуване на предложението на господин господин Цонев за прекратяване дебатите по чл. 5 от разглеждания законопроект. Моля, режим на гласуване.

Предложението за отпадане на чл. 5 не е прието. Гласуваме предложението от народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Заповядайте, господин Гечев. РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Госпожо председател, някои колеги закъсняха. Моля да се прегласува. Колеги, това е предложение за прегласуване, на което имат право народните представители. Подлагам на прегласуване предложението от народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което не е подкрепено от Бюджетната комисия.

Подлагам на гласуване предложението от народния представител Менда Стоянова

прието. Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Димитър Лазаров, което ще прочета, тъй като не го представи писмено, за да потвърди, че правилно съм го отразила. То се отнася до чл. 5, ал. 2, т. 3 текстът на т. 3 се променя по следния начин: „3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.” Това е редакцията на господин Лазаров. Колеги, подлагам на гласуване първо редакционното предложение.

приет. Госпожа Менда Стоянова иска да направи отрицателен вот. Заповядайте, госпожо Стоянова. Благодаря, госпожо председател. Налага се да взема отрицателен вот, защото одеве не ми дадохте възможност да се изкажа. За съжаление това, което ще кажа, е: вече е късно, защото може би щяхте да го преосмислите при гласуването, ако имах възможност да се изкажа.

Какво значи юрист в областта на правото? В областта на кое право, господа и дами? В областта на семейното право, в областта на наказателното право? В коя област? Значи няма никакъв проблем един бракоразводен адвокат да стане член на колегията? Щях да Ви предложа, уважаеми дами и господа, след като на всяка цена искате да има в областта на правото, макар че опитът на юриста в областта на финансите, на одита и така нататък може да се доказва, поне да бяхме записали „в областта на финансовото или административното право”, които са по-близки до материята. Само че Вие не искате да чуете аргументи, включително с гласуване на прекратяване на изказванията. Вторият ми аргумент е: Вие, уважаеми дами и господа, гласувахте една неработеща деветчленна палата! Ние от колективните палати от парламентарен тип в Европа сме на трето място по големина на палатата. На първо място е Германия с 60 члена, на второ място е Чехия с 15 члена и ние, уважаеми дами и господа, като една много голяма и силна държава, сме с 9 члена. Но не това е най-важното и не финансовият аспект на тези 9 члена, техните секретарки, коли, шофьори, координатори, съветници и така нататък, които ще се наредят. Не това е най-важното. Най-важното е, че 9 души трябва да разискват и да вземат решения. Вие самите знаете колко е трудно това.

Моля Ви, да знаете, че са две минути за отрицателен вот. Госпожа Стоянова не го знаеше, затова казвам на другите, на които им предстои да се изкажат.

едно много добро предложение, аргументирано много точно. Уважаеми колеги, след като има четири вида одит, защо са 8 заместници, питам? За да може, уважаеми колеги, да се назначат повече партийни другари на хранилка. Ето това е целта! Нищо повече не целят. След като господин Кадиев аргументира предложението, болшинството го подкрепи, имаше прегласуване и съответно не не беше прието. Защо го направихте, колеги? От сега партизирате в Сметната палата, представям си след това какво ще бъде. Затова гласувах „против” целия чл. 5, който гледаме в момента. момента. Ако бяхте приели смисленото предложение, както ние го подкрепихме, може би донякъде щяхте да разсеете съмненията, че искате да създадете един орган, който – както каза господин Гечев, между другото, ще вади компромат преди изборите. Това Ви е целта – партийно по някакъв начин, чрез лъжа Вие да манипулирате съзнанието на българските граждани преди изборите и го правите с всички закони, които приемате тук.

Второто е на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, неподкрепено от комисията. Третото е на госпожа Менда Стоянова и група народни представители. също не е подкрепено от комисията. Четвъртото предложение е на народните представители Цонев и Гечев, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 6: „Избор на председател и членове Чл. 6. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата в срок до три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател. (2) В 14-дневен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за избор на членове на Сметната палата. Народното събрание избира членовете на Сметната палата в 14-дневен срок от постъпване на предложението. (3) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани. (4) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата освобождават заеманите от тях длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение, до деня на встъпването им в длъжност. (5) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници. (6) Председателят и членовете на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права. права. (7) В 14-дневен срок от встъпването им в длъжност председателят и членовете на Сметната палата предприемат действия за освобождаване от изпълнението на друга платена длъжност и за прекратяване на друга платена дейност.” Благодаря Ви, господин Цонев. Откривам разискванията по чл. 6.

предложението, което ние сме направили, мисля, че е резонно и би било подкрепено. Даже се учудвам защо в Бюджетната комисия не е подкрепено в частта изслушването на кандидатите за членове за председател на Сметната палата да бъде публично, по ред и процедура, гласувана от Народното събрание, както всъщност напоследък се избират членовете на други органи. Както беше проведена процедура – няма да я коментирам как протече, за избор на членове на ЦИК, за ръководство на ЦИК и за други органи. Поради което, мисля, че би имало консенсус тази процедура да бъде публична по ред определен от Народното събрание. Правя формалното предложение – по нашето предложение по чл. 6, 6, което касае този публичен избор, да бъде гласувано отделно, господин председател.

условията и реда за номинирането, представянето и изслушването на кандидатите. Изслушването е публично.” Тъй като подредбата в текста е друга, който е подкрепен от комисията и приет по принцип, мисля, че това би могло да стане последна алинея

Тук отпред трудно се вниква. Вниква се в годините, в книгите, чете се. Реплики? Заповядайте, господин Иванов. да бъде публичен. Вървейки насам се замислих, защо колегите няма да го приемат и защо реагираха така в залата? Защото ще сложат едни партийни функционери, които ще управляват Сметната палата. Тези партийни функционери трябва да излязат на трибуната и да обяснят, че нищо не разбираме от одит, но техните началници понеже са им казали да гласуват или да вземат определени решения, те ще изпълняват тези неща. Може би затова, господин Лазаров, трябваше да бъдете малко по-точен, по-настоятелен и по-аргументирано да изложите мотивите си за Вашето искане. Защото тези елементарни доводи, които ще изложат колегите тук, ще отпаднат директно, когато съпоставим Вашето изказване. Затова, колега Лазаров, моля Ви в дупликата да мотивирате по-точно Вашето искане, защото ще оставим наистина тези партийни функционери да управляват Сметната палата, а това ще бъде пагубно. Хора, както каза колегата Цонев, с аграрна икономика

ако тя не се замени с тази, която Вие предложихте, ще звучи, че в 14-дневен срок от избирането на председателя той прави предложения пред Сметната палата за членове и така нататък. Така че Вашето предложение – да се гласува ал. 2 от моето предложение, и на колегите – отделно, а именно като изменена ал. 2 на предложението на вносителите.

Благодаря, господин председател. Това предложение, което направих, уважаеми дами и господа, има за цел наистина в една прозрачна процедура, гарантирана от текст на закона, да се изберат членове на Сметната палата – девет на брой, с необходимата квалификация, с опит

Аз съм сигурна, че ако приемете този текст и има такава прозрачна публична процедура, това също би било гаранция, че тези хора ще бъдат достойни хора, членове на Върховната Сметна палата – върховният контролен орган в Републиката. Вторият ми мотив да направя това предложение беше, в интерес на истината, моето участие в комисията на госпожа Мая Манолова – за взаимодействие с гражданските организации. В тази комисия ние много често правим заседания, в които присъстват различни граждански организации, обсъждат се законопроекти и категорично винаги гражданските организации настояват за публичен избор, изслушване на хората, заети в такива структури, които са важни за държавата и които се избират от Народното събрание.

двамата са направили такова предложение в Закона за конфликт на интереси, където комисията ще бъде избирана по ето такъв прозрачен начин: процедура – гласувана от Народното събрание, изслушване на кандидатите и едва след това Народното събрание да ги гласува. Смятам, че предложеното от вносителите – Народното събрание да избира само председателя, а председателят да предлага членовете, които да бъдат избрани от Народното събрание, не е добра процедура. Не само, защото не е публична, а защото лишава народното представителство от предложения за членове на Сметната палата. Когато председателят бъде избран от мнозинството 100% е гарантирано, че предложените от него членове, ще бъдат също съгласувани с това мнозинство, от което той е избран. Категорично Ви призовавам: в името на това да отговорите, че няма да правите партийна Сметна палата, че няма да правите непрофесионална Сметна палата, да гласувате моето предложение – ал. 2 по вносител да се замени с ал. 2 в предложението, което съм направила аз и моите колеги. Благодаря.

Вие сте казали, но и залата трябва да е съгласна отделно да се гласува тази алинея. Добре, така ще стане. Други желаещи за изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Стоянова, ще видите от стенограмата на Комисията по бюджет и финанси, че тази идея е наша, но това в случая няма значение – чия е идеята, важно е дали идеята е добра, или не е. Ние сме я коментирали широко в нашата група, даже на потенциални кандидати, които са се интересували и ще бъдат номинирани през следващите дни. Трябва да имат предвид всички кандидати, които и Вие имате предвид, че ще бъдат подложени на такова изслушване. Единственият коментар в Комисията по бюджет и финанси беше дали това да влезе в закона, или да влезе в нормативната уредба. Ако колегите от ГЕРБ настояват, те изложиха аргументи, това да влезе в ал. 8, тъй като не противоречи с ал. 2, няма никакъв проблем дали е ал. 8, или 7 – няма значение. Принципът кандидатите да бъдат изслушвани в Комисията по бюджет и финанси е една работеща идея, тя се прилага и в други комисии и не виждам никакъв проблем.

партийните функционери, нека да не спекулираме, тъй като в цял свят хората, които управляват държавни институции, са членове на определени партии. Въпросът не е дали един човек членува, или не членува в партия, а какви професионални качества има. Ако той е партиен член и е с висок професионален опит и качества, в това няма никакво противоречие. Все пак сметните палати и в Европа, и извън нея се управляват от политици с висока професионална подготовка, така че тук няма никакво противоречие. Добри експерти има и от Вашата парламентарна група в определени области, такива експерти има и в другите парламентарни групи, така че нека да не поставяме на такава излишна политическа основа този спор.

добре, ще приемем, или да, или не. Ако ще го включваме – да го включваме, ако не, няма пречка да ги изслушате тези кандидати колкото искате в комисии и без да имаме процедура. ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН

– добре. Изразете несъгласие с господин Гечев. Само да не изразите съгласие – ще Ви следя много внимателно.

Заповядайте, госпожо Стоянова, както Вие искате.

да търся авторство – авторството е ясно, който го е внесъл писмено. Категорично заявявам, че ако наистина искате да го подкрепите, моето предложение трябва да замени Вашата ал. 2, а а не да бъде ал. 7, 8 или не знам каква, защото Вашата ал. 2, господин Гечев казва, че в 14-дневен срок от избирането председателят прави предложение пред Народното събрание за избор на членове на Сметната палата и той избира. Просто на това място ще има Цонев. МЕНДА СТОЯНОВА: Не съм съгласна председателят да предлага единствен и само той членовете на Сметната палата. Аз, ако желая да бъда член на Сметната палата, как мога да се самопредложа на председателя и да съм сигурна, че той ще внесе моята кандидатура.

Господин председател, уважаема колежке! Може би прави впечатление, че се печелят диспути, когато се работи с аргументи, а в нашия случай с европейски практики. Твърдя от това, което съм прочел, че няма страна – членка на Европейския съюз, където да се избират ръководствата на сметните палати по правилата на примерно конкурс „Мис България”, където ще се гласува кои са най-симпатични на публиката. Навсякъде заместниците, независимо какъв е моделът, се предлагат, колеги, от председателя. Изслушването на кандидатите ще покаже каква е тяхната подготовка и техният избор ще стане в пленарната зала, така че ние следваме текстовете, които са текстове в сметните палати на Европейския съюз. Ако искате да опонирате на нашия текст, като излезете на трибуната, ще Ви помоля да кажете в коя страна – членка на Европейския съюз, в кой член на закона се приема така, както Вие предлагате.

Уважаеми проф. Гечев, тук не става въпрос за печелене на диспути, а става въпрос само за печелене на време – искам да Ви обърна внимание. За изказване – господин Цонев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Извън шегите и закачките, госпожа Стоянова каза нещо много важно,

Защото в единия случай ще става въпрос за членовете, а в другия случай ще става въпрос за председателя и след това за членовете. Аз държа да остане текстът на вносителя в редакцията на Бюджетната комисия. Практиката, която тук се опитваме да наложим, особено колегите от ГЕРБ, с изменение на законите в залата,

За справка – ентусиазмът и усърдието, и блоковото участие в дебатите и гласуването по Закона за хазарта, където вследствие на Вашето нормотворчество в залата останаха извън облагането дейности като бинго, лотарии и така нататък. Вече трети месец вървят нулеви декларации от приходи от тези дейности. Затова, ако обичате, запазете си професионализма и ентусиазма там, където се коват законите, а в залата са аргументи по направените вече предложения дали да се приемат, или да не се приемат. Не отричам и практиката да се правят редакционни промени, комбинирани промени и така нататък. Специално по този текст държа да остане така, както го дава комисията. Дали ще има процедура по изслушване, ще реши Бюджетна комисия. Не пречи да има такава процедура, но сега тук да вкарваме текстове, да разместваме алени, без да знаем каква е правната последица от това, аз съм против. Това е по процедурата, която върви по този член. А иначе, по съдържанието, искам да кажа още веднъж на някои от моите колеги, някои от тях, например господин Иванов – доста по-компетентен от мен в тази област, така каза той преди малко, не знам защо и кое му дава основание да направи този извод – да не повтарят едно и също нещо като мантра, пак ще кажа. После ще Ви обясня

при първо четене на законопроекта Ви казах: не ме принуждавайте да Ви кажа каква е практиката на сегашния председател и на сегашната Сметна палата,

Малко по-дълъг стаж имам от Вас, за да си давам сметка, че тези думи тук тежат, когато говорим за такъв важен орган. Това, че една партия се е опитала и е успяла да го обсеби, направила го е да зависи само от един човек, хванала е този човек, използвала го е за партийните си цели и за авторитарната си власт и сега тук ще обвиняват в бъдещо хипотетично време други две партии, че ще сторят същото.

бъдеще хипотетично време кой ще партизира и кой – няма, защото ще започна да говоря с минало конкретно време какво точно сте направили с този председател и при това устройство на Сметната палата. А можем да отидем и малко по-далеч.

касаещо ал. 2, е точно в това: да бъдат избирани – естествено ще бъдат предлагани от парламентарни групи или от депутати – председателят и членовете на Сметната палата, а не по предложение на председателя. Във Вашия текст е казано: избира се, но по предложение на председателя. Искам да чуя притеснява ли Ви нещо, че членовете на Сметната палата ще бъдат предлагани от народни представители, а не от председателя – това е разликата.

по-добре да не се дават. В крайна сметка ние приемаме Закон за българската Сметна палата, съобразен с нашите условия – що се касае до избора и възможността народните представители да предлагат членове на Сметната палата, а не по предложение на председателя. Мисля, че по този начин донякъде биха

действително трябва да се чуят аргументи в пленарната зала. Аз не чух такива във Вашето изказване по отношение провеждането на публична процедура на изслушване в Народното събрание. Започвам да се чудя да не би управляващите да преживяват някакъв катарзис. Вие заявихте от тази трибуна, че ще протестирате, наистина такива мисли...

Вие и Вашите колеги от управляващата коалиция ни убеждавахте как трябва да има публични процедури на изслушване при номинирането на всякакви членове на всякакви органи, включително на Комисията за конфликт на интереси, включително изслушване при процедурата за избиране на главен съдебен инспектор, включително процедура на изслушване при определяне на състава на Централната избирателна комисия. Всички тези законопроекти бяха подкрепени от Вас в името на публичността и прозрачността, която сте заявили като приоритет пред обществото. Защо сега такова упорство има при предложение от народен представител от ГЕРБ по отношение на публична процедура на изслушване именно за тези, които

ако решите – ще отговорите, ако не решите – няма да има просвета днес! Заповядайте, госпожо Стоянова. Благодаря, господин председател. Господин Цонев, не съм съгласна с Вас, че не е мястото в залата да се дебатират предложения. Аз съм направила своето предложение по реда на правилника – писмено, то е докладвано в комисията. В комисията проведохме дебат. То не беше прието. И аз не виждам нищо осъдително в това да запозная всички народни представители с това предложение, тъй като в комисията участва само малка част от тях и те не могат в никакъв случай на 100 процента да оформят мнението на всички останали народни представители. Уважаеми колеги от БСП, обръщам се към Вас: подкрепете предложението за публичното изслушване. Ако не го запишем сега в закона, за трети път трябва да се доверим на вносителите за това, че извън закона ще направят прозрачна публична процедура. И за сетен път повтарям, че ако приемаме закони с еднократно действие, тогава може и да не приемате подобен текст, но аз мисля, че това е закон за дълготрайно действие или поне такова намерение Вие имате и затова трябва да има законова гаранция за това публично изслушване. Доводите на господин Гечев, че никъде нямало в Европа подобно нещо – аз много се радвам, че той е проучил много подробно европейската практика и тук ни я цитира, но аз смятам, че в нашите български условия ние трябва да правим законите си такива каквито са за нашите условия. И пак казвам Ваши народни представители предлагат подобни текстове за други комисии, избирани от Народното събрание. И аз не мога да си обясня защо трябва да има различен аршин за различните комисии.

(Реплики.) Сега дуплика, а след това госпожа Менда Стоянова има процедура по начина на водене. След това едно лично обяснение на господин Иванов – за публиката,

не казах, че нямате право да направите предложение. Напротив, казах, че е в реда на нещата, обосновах се защо не приемам в зала да разместваме текстовете, като лично мое становище. Това беше смисълът на изказването ми по тази тема. Нека още веднъж да Ви кажа защо съм против лично аз да има такова изслушване.

Вие не изслушвахте, не проведохте такава процедура, първо. Второ, Вие не я записахте в закона. Трето, при кой от органите – сходни, независими, с подобни функции на независими регулатори или на независими контролиращи органи, има такава процедура? При избора на управител на Българската народна банка и подуправители ли? Няма.

шеф на комисията и той предлага своите заместници. Тук е същата процедура. Какво точно искате точно тук да променим? Вървим по реда, по който се е вървяло досега, и редът, по който се избират останалите регулатори и контролни органи. Няма нищо различно. Недейте, когато правите Вие закона да предлагате едно, а когато сте в опозиция да предлагате друго. Това ние не го правим. Ако го правехме, сега нямаше да променяме закона, щяхме да се съгласим с Вашия закон, но ние още през 2010 г. Ви казахме: този закон, дойдем ли на власт, ще го променим и ще върнем старото устройство на Сметната палата. И го правим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ви, господин Цонев. Първо, госпожа Стоянова по начина на водене, след това – господин Иванов. Обърках Ви с господин Андонов.

Първият пункт е относно коментара Ви, че нашите изказвания, респективно, защото то се случи веднага след моето изказване, и аз считам, че се отнасяше за мен, целта му е да губи време. Няма такова нещо, господин председател! Както виждате, диалогът е изключително важен и конструктивен, и аз никога не съм губила време с изказвания от тази трибуна, само че, за съжаление, колкото и да се аргументирам, колегите отляво не искат да ме чуят. Второто ми недоволство от Вашето водене е по това, че Вие, господин председател, си позволихте дори да ми спрете микрофоните и бяхте изключително строг към моята реплика – дали е пряко насочена към господин Гечев, а на господин Цонев му дадохте спокойно възможност да излезе от темата и да говори неща, различни от коментирания текст. И може би той губеше време. И на трето място, господин председател, аз се съобразих с Вашата забележка да бъда наблизо до трибуната, но Ви моля да не ограничавате моето право от мястото си да идвам до тук и в крайна сметка моите колеги да видят новото ми костюмче. С последната част опровергахте първата част. (Смее се.) Добре, щом някой така разбира участието си в парламентарния живот, и така може. Добре де, на мен ми харесва Вашето костюмче. Това е съвсем положително. Господин Иванов и госпожа Цачева – за лично обяснение. Процедура на господин Панчев. Заповядайте, господин Иванов, да ни обясните с какво сте засегнат. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Засегнат съм от изказването на господин Цонев, който принизи първо дебата... МИКОВ: Господин Иванов, лично трябва да сте засегнат. Аз поне не чух да Ви е споменавал, а принизяването на дебата не е лично. (Шум и реплики.) Моля Ви лично да изразите с какво сте засегнат. (Шум Когато при изказването ми тук, на тази трибуна, аргументирайки се защо аз не съм съгласен с направените предложения от комисия за това да няма публичен дебат, след като в обществото започна една много добра практика

с какъв опит разполагате Вие, си е лично Ваше мнение, с което Вие оценявате собствено самия себе си, а да оценяваш собствено самия себе си най-малкото е, да не говоря, че е непрофесионално, то е и много други неща.

показахте точно как не трябва да се прави и как Вие правите това, за което призовавате, че не трябва да се прави. Ама Вие непрекъснато сте в диалог с изказващия се, правите коментари върху неговите думи,

чувствайки се засегнат. Това е недостойно. Ако считате, че нарушава правилника, отнемете му думата, но Вие непрекъснато сте в диалог, господин Миков, на предишното изказване. Вие дори дадохте съвет на господин Иванов как трябва да отговори, като е лично засегнат. Извинявайте, не е добър пример това. Просто не бива така. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз много Ви благодаря. Разбрах, че това е призив към председателя стриктно да спазва правилника и когато народен представител се отклонява, да му отнема думата. Благодаря Ви, господин Лазаров.

Нямаме и 10% успеваемост. Искам да уважа това, което госпожа Стоянова каза – да пестим времето. Но това, което виждам, е, че има желание да се губи времето на народното

Господин председател, дами и господа народни представители! Аз не съм съгласен с направеното предложение от колегата за прекратяване на дебата, още повече членът е достатъчно важен. Мисля, че Законът за Сметната палата е един от важните закони. Ако мислите така, колеги, да претупвате всеки един член, дайте само да гласуваме и да минава в залата, това е несериозно от Ваша страна. Ако не Ви харесва и си имате работа, вървете си.

но работата се успокои. Сега ще гласуваме направеното предложение от господин Спас Панчев за прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен да се прекратят разискванията, да гласува.

Аз цял ден в работата на Народното събрание днес след обяд имам страхотна дилема. Не мога да си обясня амплитудите на Вашето настроение и бодряшко веселяшките изблици, които на моменти правите. Това е едно на ръка. Второ, не мога да си обясня репресията, която проявявате по отношение на изказващите се, и взрения Ви поглед, втренчен преди всичко в тази част на залата. (Показва групата на ГЕРБ.) Не мога да си обясня как Вие не виждате колизията, която се създава отляво, център – по-малко?! Не мога да си обясня – Вие искате да смачкате дебата, Вие искате отново да приемем един априори дефектирал закон, така както е с изборния?! Виждате, още не е влязъл в употреба и той вече е дефектирал по основни, важни и съществени неща. Какво правите, господин председателю? Отговорете ми! Нямате право да влизате в диалог, бодряшки диалог с хората, които застават на трибуната и искат да изложат своя позиция, мнение, дебат, да изразят политики, дори и несъгласие. Несериозно е и позволете ми много неприятно да завърша – дали пък като Орешарски не бихте казали: „Ми, да развалим седянката, колеги.”? Благодаря Ви, уважаема госпожо Дукова. Толкова много неща не можете да си обясните, че и аз не мога да Ви помогна. (Смях и оживление.) Продължаваме с гласуването.

Господин Кадиев, моля Ви да излезете на трибуната, защото има съмнение дали сте оттеглили текста си. Да се декларира за стенограмата.

ние сме предложили думите примерно „член на колегията” да се заменят със „заместник-председател”. Само че сега като няма заместник-председатели, естествено че ще оттеглим това предложение, защото вече беше гласуван член, съгласно който колегията се състои от председател

за чл. 6 на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което не е подкрепено от комисията.

се приема. Поставям на гласуване предложението на народните представители Главчев, Павлова, Атанасова, Лазаров, Иванов и Гуджеров – да отпадне чл. 6. Предложението не е подкрепено от комисията.

предложението на народните представители Стоянова, Йорданова, Ципов, Танева, Николов и Дончев за редакция на чл. 6, неподкрепено от комисията.

след като е отхвърлен целият текст, какъв е смисълът залата да гласува част от него, а именно да гласуваме предложението, първо направено от господин Лазаров, после оттеглено, после госпожа Менда Стоянова – за заместване на ал. 2 от

има предложение на народните представители Димитър Главчев, Лиляна Павлова и група народни представители – чл. 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков – в чл. 7, ал. 2 думата „членовете” се заменя със „заместник-председателите”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Възнаграждение на председателя и членовете „Чл. 7. (1) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Цонев, одеве докато отсъствахте, зададох конкретен въпрос, на който се надявам сега да ми дадете отговор. Повишаваме неколкократно бюджета за възнаграждение на ръководния орган на Сметната палата. Срещу такова увеличаване на този бюджет, срещу такова разходване на публичен ресурс трябва да очакваме многократно по-добър резултат. Във тази връзка апелирам Вие в

ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гуджеров, когато влязох в залата, за да Ви отговаря на въпроса, който чух в стаята, вече се изказваше следващият оратор. Никъде не сме направили заявка за увеличаване на разходите за Сметната палата, нито на бюджета. Ако по презумпция сте предположили, че увеличаването на броя на членовете на Сметната палата от възстановяването на колективния орган автоматично означава увеличаване на бюджета, трябва да Ви разочаровам. Това не е автоматично така. Има факти. Бюджетът на Сметната палата, когато е била с 11-членен състав, е бил по-нисък от бюджета на Сметната палата, когато е била с била с трима. Между другото тези данни ги изнесе проф. Гечев. Ако искате, мога да Ви ги дам, за да ги видите. Това не е така. За съжаление бюджетът на този състав на Сметната палата е доста по-висок от предишните.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Цонев, при положение че имаме „хикс” бюджет, сега конкретно бюджетът за ръководния състав на органа „Сметна палата” ще бъде увеличен предвид това, че ще влязат още 6

Моля, уважаемите народни представители да влязат в залата. Прегласуване. Гласували

Прегласуване. Гласували 137 народни представители: за 84, против 53, въздържали се няма. Предложението е прието. Отрицателен вот – господин Иванов. Благодаря, господин председател. Колеги, гласувах „против”, защото не чух смислено обяснение – след като в момента има двама заместник-председатели, които са си извършили дейността, която им е била вменена, как сега ще ги увеличим

повече от необходимото, не само че те няма да отговарят на необходимите условия за одитор, а те, както казах, ще бъдат политически фигури, назначени на тези маста.

Ако колегите, които са внесли предложението, бяха морални, да бяхте намалили заплатите. Примерно в ал. 2 – да не получават 90 на сто от заплатата на председателя, защото двама души ще изпълняват една функция, защото няма какво друго да правят, да получават да получават 45% от тази заплата. Тогава можеше да кажем, че имате някакъв морален прочит на нещата. Вие обаче правите точно обратното – назначавате некомпетентни лица, и им давате високи заплати. Това е! Ако някой стане да го оспори, благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, господин Иванов. Ако няма други отрицателни вотове, господин Цонев, продължаваме нататък.

Чл. 8. (1) Пълномощията на председателя и членовете се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им: 1. по тяхна писмена молба; 2. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок по-дълъг от 6 месеца; 3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени

Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател. (3) В случаите по ал. 1, т. 2 - 5 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на съответния член. (4) В случаите по ал. 1, т. 6 Сметната палата прави мотивирано предложение пред Народното събрание. Предложението на Сметната палата се приема с мнозинство две трети от членовете, като в гласуването не участва този член или председателят на Сметната палата, за който е възникнало основанието за прекратяване. (5) При При прекратяване на пълномощията в случаите по ал. 1, т. 2-6 председателя или член на Сметната палата, определен с нейно решение, прави в 14-дневен срок предложение за избиране на нов председател или член.

Тъй като имаше много дебати в Бюджетната комисия да поясня и на залата, че това предложение сме го направили по аналог от Закона за Висшия съдебен съвет, където има такъв текст – „при тежко нарушение на закона или Етичният кодекс”, респективно там е на съдебната система, тук е на Сметната палата. В този текст не влагаме никакъв друг смисъл освен това самата Сметна палата, когато прецени, че има такова нарушение, да предлага и да може да

тук се опитваме да копираме текста от Висшия съдебен съвет – една власт, която е абсолютно независима и по Конституция, и в която има такъв текст.

Благодаря, господин председател. Още едно потвърждение, че по този законопроект не е мислено от хората, които са го правили.

и ги модифицираме по такъв начин, за да ги напаснем в този закон, без да се мисли какво се случва по-нататък. Колеги, уважаеми господин Цонев, при тежко нарушение на закона, без да е разписана мярката колко е тежко, какво е това нещо и така нататък, няма как да се случи. Не е професионално Вие да излизате и да казвате: „Това го видяхме в един друг закон, хареса ни и го сложихме тук”. Има и нещо друго – чл. 8, ал. 4, която е вследствие на т. 6. Какво се случва с нея? тя не трябва да отпадне? Да отпадне само т. 6 или какво искате да направите? Ако гледаме на закона като на един закон, който трябва да го направим по начин, удобен да изпълним определена партийна задача,

е професионално! Системата за работа по този законопроект е изцяло объркана. Пак казвам, по-нататък ще Ви покажа членове, които Вие сте преписали без дори да промените номерацията им, при положение че тя вече е направена във Вашето предложение.

председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, не мога да разбера не слушате ли какво се говори от тази трибуна или просто изобщо не Ви вълнува. Вие имате някакво измислено свое свое поведение, идвате тук и като на виц, така, започвате да ги … Няма връзка това, което говорите с текста, който се предлага. Преди малко Ви обясних защо не приемаме да има публична процедура. Защото не е имало досега и намираме, че правилно не е имало. Ние намираме, че правилно не е имало. При това не от Вас, още от 1995 г. насам всички издания на закона и изменението му не е имало такава процедура. Това не е някаква комисия, това е Сметна палата, както и БНБ, както и Комисията за публичен Има си причини да няма изслушване и аз Ви обясних – на тези органи не се изслушват кандидати. Номинират се и се избират. Това, което питате, няма никакъв проблем. Много по-лесно е за нас, вносителите, да кажем: Точка 6 не искате – отпада. Но ние въвеждаме тази т. 6 за тези, които тепърва ще бъдат избрани. Ако те самите решат, забележете, с две трети, две трети от членовете трябва да вземат решение за определен член, че има нарушение на Етичния кодекс, да дойдат тук, в залата на Народното събрание, да предложат и залата да реши за този член дали да го освободи или не. Тоест Тоест има процедура, която разширява, дава повече прозрачност, дава повече … При това, да Ви успокоя, тя няма да се прилага за никой от членовете на Сметната палата, които са досега. Тя е за тези, които ще бъдат избрани тепърва. Така че

Уважаеми колеги, до края на заседанието има по-малко от три минути. Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч. Закривам заседанието.